Utvrđujem da je glasovalo 87 zastupnica i zastupnika, 76 za, 11 protiv

glasovalo 87 zastupnica i zastupnika, 76 za, 11 protiv

i zastupnika, 76 za, 11 protiv pa je donesen zaključak kako ga je predložilo saborsko matično radno tijelo.

glasovalo 87 zastupnica i zastupnika, 76 za, 11 protiv pa je donesen zaključak kako ga je predložilo saborsko matično radno tijelo.

glasovalo 87 zastupnica i zastupnika, 76 za, 11 protiv pa je donesen zaključak kako ga je predložilo saborsko matično radno tijelo.

glasovalo 87 zastupnica i zastupnika, 76 za, 11 protiv pa je donesen zaključak kako ga je predložilo saborsko matično radno tijelo.

glasovalo 87 zastupnica i zastupnika, 76 za, 11 protiv pa je donesen zaključak kako ga je predložilo saborsko matično radno tijelo. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2021., ožujak 2023.. Podnositelj je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, glasujmo sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak: Prima se na znanje Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2021., ožujak 2023.g., molim glasovalo 87 zastupnica i zastupnika, 76 za, 11 protiv pa je donesen zaključak kako ga je predložilo saborsko matično radno tijelo. Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2021., ožujak 2023.. Podnositelj je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, glasujmo sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak: Prima se na znanje Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2021., ožujak 2023.g., molim glasujmo. Utvrđujem da je glasovalo 87 zastupnica i zastupnika, 76 za, 11 protiv pa je donesen zaključak kako ga je predložilo saborsko matično radno tijelo.